(SDP)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između Guernseya i Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 696.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

od tipskih sporazuma, tj. od tipskih zakona o potvrđivanju sporazuma oko uspostave automatske razmjene informacija između Republike Hrvatske i Guernseya o isplaćenim kamatama za štednju u svrhu oporezivanja kamata u onoj državi u kojoj strani korisnik …/Govornik se ne razumije./… Cilj ovog normativnog rješenja je borba protiv poreznih prijava i evazije, te zaštita financijskih interesa EU kroz zaštitu financijskih interesa država članica te provođenje načela pravednosti u oporezivanju. ponajviše značajne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojeg danas Hrvatska ima 57, ovaj ugovor je prema direktivi i EU još 2003. i pristupom u EU je Hrvatska sa svim zemljama dakle praktički sklopila ovakve ugovore, ali i sa pet zemalja, susjednim državama EU Švicarskom, Andorom, Monacom, Linhenštajnom i San Marinom koji su kao takve, iako nisu članice EU pristale da budu na ovom pitanju u suradnji sa EU oko pitanja poreza. Ostaje ovih značajnih ovisnih i pridruženih područja državna članica oko kojih moramo sklopiti te ugovore. Znači to su pojedinačne procedure, tu ne ovisimo o kapacitetima naše administracije već nam nam vijeće nosi ritam da tako kažem. Šest ugovora smo potpisali sa tim državama. Ostali su nam još ugovori za, to sam dužan gospodinu Mariću koji me pitao na odboru, za otok Mandatno-imunitetno povjerenstvo, Ankviu, za Britanske djevičanske otoke i za Montserrat. I to ćemo vjerujem učiniti relativno brzo. Čisto da znate, potpisali smo ugovor sa državom koja pripada, zapravo vjerujem da ćete dati suglasnost na zakon o sklapanju sporazuma sa državom koja pripada britanskom krunskom području, dakle direktno pod kraljicom, ne u Velikoj Britaniji. 78 kvadratnih kilometara velika, ima 65 000 stanovnika, drugi po veličini Kanalski otok, onaj u La Manche poslije Guernseya drugi po veličini. Hvala vam lijepa. Vjerujem da će i ovaj prijedlog dobiti jednoglasnu podršku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo sutra. Nećemo danas raspravit Konačni prijedlog Zakona o zaštiti novčarskih institucija, to ćemo raspraviti sutra.